Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona s Konačnim prijedlogom zakona. Radi se dakle o zakonu iz seta zakona koji su vezani za usklađivanje s Carinski zakon i tijekom, ono što je važno za reći, dakle da je tijekom ove godine održan screening za carinsku uniju, odnosno za poglavlje carinske unije zapravo kojim, koji obuhvaćeno ovim poglavljem i ovim zakonom. I zapravo ovaj zakon na određeni način usklađuje sve one neusklađenosti, sve one razlike koje postoje između hrvatskog carinskog zakonodavstva i europskog. Naravno tijekom analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti carinskog zakonodavstva sa europskim u poglavlju 29. Carinska unija identificirana su neusklađena područja te je Republika Hrvatska u pojedinim područjima preuzela obvezu usklađivanja sa jasno utvrđenim rokovima koji su izloženi u pregovaračkom stajalištu koji je usvojio Nacionalni odbor. I u tom smislu treba napomenuti dakle da i uskoro očekujemo i otvaranje poglavlja vezano za pregovore oko poglavlja 29. Carinska unija. Najveći dio odredbama koje su predmetnim izmjenama i dopunama ovog zakona posljedica su obveze usklađivanja carinskih popisa sa u međuvremenu izmijenjenim europskim propisima. Dakle mi se kontinuirano ovdje u zakonu usklađujemo sa promjenom Carinske uredbe, a manji dio odredbama potrebe za prevladavanjem određenih teškoća u hrvatskoj carinskoj praksi. Što se želi postići ovim zakonom? Temeljni cilj predloženih izmjena čini težnju za što dosljednijim usklađenjem hrvatskog Carinskog zakona sa europskim. To i nastojanja da se pojednostavi i ubrza provedba carinskih postupaka kako bi Hrvatska carinska služba postigla stupanj učinkovitosti kakav imaju carinske službe država Europske unije. U tom smislu potrebno je osigurati da carinski sustav i Hrvatska carinska služba te s njom povezani gospodarski subjekti u trenutku pridruživanja Uniji dosegnu razinu europskih carinskih standarda, a to je daljnje pojednostavljenje carinskih procedura za sve sudionice u carinsko-pravnom prometu koji uredno i pravodobno ispunjavanju obveze prema državnom proračunu i daju zahtjev na jamstva za namirenje carinskih obveza. Dakle da poduzetnici i svi oni koji su u prijevoznom postupku, koji uvoze dobra za prodaju u Republici Hrvatskoj i naravno koji su uredni na određen način budu u boljem položaju da svoj posao mogu obavljati što kvalitetnije i efikasnije. Što se tiče građana, ovdje treba reći da se smanjuje vrijeme, u ovom zakonu se predlaže dakle smanjenje vremena koje je potrebno za ostanak u inozemstvu da bi se uvezla određena roba određena roba koju je građanin sa sobom imao u inozemstvu. To razdoblje se sa tri godine na jednu godinu što na određen način će olakšati cijelu situaciju građana koji se često u posljednje vrijeme nađu na radu u inozemstvu, a pri tome se moraju i određene svoje osobne stvari, imati prolaz između Hrvatske prema toj destinaciji i iz te vanjske destinacije prema Hrvatskoj. Obveza donošenja predloženog zakona je utvrđena u mišljenju Europske komisije od prije za članstvo RH u Europskoj uniji. Odluci Vijeća o načelima prioriteta, pregovaračkom stajalištu kao što sam rekao koji je usvojen na Nacionalnom odboru i Nacionalnom programu za pridruživanje u EU za 2006. godinu gdje se spominje poglavlje 29, odnosno ovaj zakon. Htio sam samo napomenuti na kraju, dakle da amandman Odbora za zakonodavstvo prihvaćamo. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu. Riječ ima uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević. obraćam se najprije državnom tajniku Ministarstva financija. Poslala sam vam jučer poziv na današnju sjednicu Odbora za useljeništvo. Odbor za useljeništvo je stvarno skroman odbor ne raspravljamo o predmetima i o točkama dnevnoga reda koje nisu u našoj domeni, a žao nam je što danas nitko u ime Ministarstva financija nije bio na našemu Odboru i ja ću nastojati sada kroz moju kratku raspravu se osvrnuti na članak 80. o kojem smo mi raspravljali međusobno kao kolege zastupnici

prihvaćamo, a mi smo se osvrnuli samo na članak 80. predloženoga zakona, na stavak 11. Ja ću ga citirati: "Predmeti kućanstva koje pri preseljenju u Republiku Hrvatsku uvoze fizičke osobe koje su prethodno u drugoj zemlji boravile neprekidno najmanje 12 mjeseci, predmeti su morali biti u vlasništvu, odnosno osobe i korišteni prije preseljenja najmanje 6 mjeseci, a uvoz se može obaviti u razdoblju od 12 mjeseci od dana preseljenja. Rok uvoza može se u izvanrednim slučajevima produljiti." Vi ste komentirali ovaj stavak upravo sada pri kraju vašeg uvodnog da ovo olakšava povratak ljudi koji nakon kratkoga vremena se vraćaju u domovinu. S obzirom da iz iskustva i mog radnog iskustva najprije kao voditelja inozemnog Ureda Republike Hrvatske u Stuttgartu dok nije Hrvatska priznata, poslije kao generalna konzulica, ovi postupci su mi jako dobro poznati pa vam postavljam pitanje. Da li pravilnikom se i dalje određuje iznos kojega se oslobađaju od plaćanja carinskih pristojbi osobe na osnovu boravka, odnosno radnog staža u inozemstvu. Ja mislim da ne bi bilo dobro da su se izjednačile sve osobe koje nakon jedne godine se vraćaju u domovinu ili oni ljudi koji su radili 30, 40 ili 50 godina izvan domovine. U nadi da ćete mi odgovoriti na to pitanje ne znam da li ću imati vremena postaviti jedan amandman. Ja ga predlažem sada vama u usmenom obliku ako je on prihvatljiv, pa ću citirati: "Predmeti kućanstva koje pri preseljenju u Republiku Hrvatsku uvoze fizičke osobe koje su prethodno u drugoj zemlji boravile neprekidno najmanje najmanje 12 mjeseci, predmeti su morali biti u vlasništvu, odnosno osobe i korišteni prije preseljenja najmanje 6 mjeseci da nisu, a za one osobe, a da nisu koristile oslobađanje po ovakvoj jer se može dogoditi da vam ukoliko nemate ovu rečenicu koja je bila već u prethodnom prijedlogu zakona, odnosno u zakonu, da nisu koristile oslobađanje po ovakvom osnovu se dogoditi da vam u hrvatsko predstavništvo u generalne konzulate i veleposlanstva dođu naši ljudi svako i traže povratničku potvrdu ukoliko ovakav stavak 11. članka 80. ostane u zakonu. Promislite malo o tomu, mislim da bi dobro bilo da ova rečenica bude ponovo u prijedlogu zakona, da nisu koristile oslobađanje po ovakvom osnovu. Ako se netko vraća nakon 30 godina u Hrvatsku, dobije povratničku potvrdu, useli se u roku od 12 mjeseci, bez ove rečenice mislim da on može opet iskoristiti jer imaju pravo sada iz različitih razloga sa mjestom boravka ostati u Njemačkoj ne odjavljuju se i nakon jednog određenoga vremena opet dođu u konzulat na osnovu boravka i traže povratničku potvrdu. Evo molim vas traćim ova razjašnjenja od vas i predlažem usmeni amandman ukoliko vi kažete ja ću ga poslati i u pisanom obliku. članak, stavak 17. članka 80. predmeti koje je kao vlastita djela iz inozemstva unesu znanstvenici, književnici i umjetnici, ja se nadam da se ovo radi o hrvatskim državljanima, a kako će stranci koji useljavaju u Republiku Hrvatsku donijeti svoja znanstvena književna i umjetnička djela o tome isto bi trebalo, možda ćete to urediti sa pravilnikom. Drago mi je što je ostalo osobni automobili koji u svrhu osobne uporabe uvoze invalidne osobe s 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje i to razmjerno postotku tjelesnoga oštećenja. naša kratka razmišljanja sa naše rasprave jutros Odbora za useljeništvo, a molim vas očitovanje vezano za članak 80. stavak 11. promislite, ja mogu u kratkom vremenu još napisati i amandman i mislim da je on opravdan barem po mom razmišljanju iz jednog dugogodišnjeg iskustva. Hvala vam.

zastupnici zbog toga što jutros nikoga nije bilo iz Ministarstva financija na odboru, iako sam očekivao da će biti netko prisutan i trebao je biti, ali u svakom slučaju vezano za stavak 11. odnosno za stavak 12. prvo. Dakle pravilnik će biti izmijenjen i u tom smislu će se određene izmjene napraviti koje ste predložili i to ćemo imati na umu. Dakle, da nije isto Prvo 12 ćemo, ok. Vezano za stavak 11. gdje bi se zapravo dodalo i zapravo učinilo stavak 11. restriktivnijim, dakle, da se ne može koristiti više puta, ako se nije odjavio i ako nije obavio odjavu i doista se odselio pa se ponovno vratio u inozemstvo. Smatram da takav amandman bi imao smisla i molim vas, dakle, da nam predložite taj amandman. I predmeti koje kao vlastita djela da ovo se odnose na povrat u Hrvatsku. Vezano za stavak 17., to je u redu. Dakle, evo, ja bi ako ste zadovoljni sa odgovorima time završio svoj završni osvrt. Rekao sam vezano za ove amandmane da ih prihvaćamo, Odbor za zakonodavstvo i ovaj amandman koji će biti. Hvala vam lijepa.